Моля народните представители да влязат в залата – предстои гласуване.

Присъстват 123 народни представители. Налице е кворум – продължаваме заседанието. Подлагам на гласуване § 14 в редакцията му по доклада на комисията. Гласували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

§ 15: „§ 15. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 7 се изменя така: „(7) Председателят на управителния съвет (управителят) в срока по ал. 6 поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата съобщение за изготвянето на протокола. За поставяне на съобщението се съставя протокол от председателя на управителния съвет (управителя) и един собственик, ползвател или обитател, в който се посочва датата, часът и мястото на поставяне на съобщението. Копие от протокола се предоставя на собствениците, ползвателите или обитателите при поискване.” 2. Алинея 8 се отменя. 3. В ал. 9 след думата „собственикът” се поставя запетая и се добавя „ползвателят”, а думите „и съобщението е връчено чрез залепване на външната врата на самостоятелния обект” се заличават.”

Благодаря, госпожо председател. Предложението ми е продиктувано от стремежа да бъдат информирани собствениците какви решения е взело общото събрание на етажната собственост. При положение че се възприе една практика за поставяне на препятствие пред възможността собствениците, които не са в сградата в момента, когато се поставя съобщението на таблото, да узнаят за самото събрание, то поне с предложението, което правя, би могло да се гарантира, че ако са отсъствали по причини, за които са уведомили съответния управителен орган или управителя, да бъдат уведомени за решенията, които са взети. С текстовете, които се предлагат от комисията, законът става още по-лош, отколкото беше в предишния му вариант. Там поне пишеше, че се уведомяват по реда на чл. 13, алинеи от 2 до 6, което предполага, че е по начина, по който са били уведомени за събранието. Говоря тези неща не защото очаквам да ги чуе или разбере някой от Правната комисия, а защото заместник-министър Захариева и нейната колега са тук и може би при следващи неминуеми поправки на този закон

предложението на народния представител Захари Георгиев, което комисията не подкрепя. Гласували

допълнения: 1. В ал. 1 след думите „на сградата” точката се заличава, поставя се запетая и се добавя „или на броя от притежаваните от тях самостоятелни обекти в етажната собственост” . 2.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

§ 16: „§ 16. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2: а) точка 1 се изменя така: „1. за предприемане на действия за надстрояване и пристрояване, за учредяване право на ползване или право на строеж и за промяна предназначението на общите части – със на сто идеални части от общите части”; б) точка 2 се изменя така: „2. за изваждане от сградата на собственик или ползвател по реда на чл. 45 от Закона за собствеността за определен срок, но не по-дълъг от три години – с мнозинство не по-малко от 75 на сто от идеалните части от общите части, оставащи след приспадане на идеалните части на собственика или ползвателя; собственикът или ползвателят, за когото се отнася решението, не участва в гласуването; за изваждането от сградата на обитател, решението се взема с мнозинство не по-малко от 75 на сто от идеалните части от общите части;” в)

за опрощаване на финансови задължения, както и за отсрочване или разсрочване на изпълнението им – с мнозинство не по-малко от 75 на сто идеални части от общите части; 5. за обновяване, за извършване на основен ремонт и за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или собствени средства или други източници на финансиране – с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части; 6. за поставяне на рекламни или технически съоръжения върху сградата, за присъединяване на сградата към топлопреносната, водоснабдителната, електроснабдителната и газоснабдителната мрежа и за прекратяване на топлоснабдяването и газоснабдяването в етажната собственост – с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части;”. 2. Създават се нова ал. 4 и ал. 5 и 6: 5 и 6: „(4) Когато в документите за собственост на самостоятелните обекти в сгради в режим на етажна собственост не са посочени съответните идеални части от общите части на сградата, за целите на този закон идеалните части за всеки самостоятелен обект се определят като съотношение между сбора на площта на самостоятелния обект и складовите помещения, придадени към обекта, разделен на сбора от площта на всички самостоятелни обекти и придадените складови помещения, като така полученото число се преобразува в проценти. По реда на ал. 4 се определят идеалните части от общите части, въз основа на представените данни от собствениците или информацията по чл. 23, ал. 1, т. 10, когато: 1. сборът от процентите на идеалните части на собствениците в общите части на сградата, не е равен на 100; 100; 2. управлението се осъществява във всеки отделен вход, а сборът от процентите на идеалните части на собствениците от общите части във входа не е равен на 100. (6) Определените идеални части по реда на ал. 4 и 5 се одобряват с решение на общото събрание с мнозинство не по-малко от две трети от самостоятелните обекти в сградата или входа. Общото събрание може да откаже да одобри определените идеални части само ако е допусната грешка в пресмятането.” 3. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и се изменя така: „(7) Общото събрание с мнозинство повече от 50 на сто от идеалните части от общите части може да реши следните решения да се приемат с мнозинство повече от половината от броя на самостоятелните обекти: обекти: 1. приемане, изменяне и допълване на правилника за вътрешния ред; 2. избиране и освобождаване членовете на управителния съвет (управителя) и касиера; 3. избиране и освобождаване членовете на контролния съвет (контрольора); 4. определяне размера на паричните вноски за разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата; 5. поставянето на рекламни или технически съоръжения върху сградата; 6. създаването на условия за достъп в етажната собственост на хора с увреждания; 7. използване на общите части на сградата и прилежащата й площ при възникнали спорове, както и за спазване на вътрешния ред и санитарно-хигиенните норми.” Благодаря, господин председателю. Предложението, което правя по § 16 във варианта на комисията, е в т. 1, буква текстът: „за изваждане от сградата на собственик или ползвател по реда на чл. 45 от Закона за собствеността за определен срок, но не по-дълъг от три години – с мнозинство не по-малко от 75 на сто от идеалните части от общите части, оставащи след приспадане на идеалните части на собственика или ползвателя; собственикът или ползвателят, за когото се отнася решението, не участва в гласуването; за изваждането от сградата на обитател, решението се взема с мнозинство не по-малко от 75 на сто от идеалните части от общите части” да отпадне, тъй като смятам, че чл. 45 от Закона за собствеността е противоконституционен текст. Позоваването на този текст и развиването на тази норма също е противоконституционна и противоречи на чл. 17 от Конституцията. Законът за собствеността е приет през 1951 г., в началото на комунистическия режим, по времето на Вълко Червенков. Този чл. 45 е приет на два пъти. Първата част от него – през 1996 г. – втората втората година от управлението на кабинета Виденов, а първата му алинея е приета в началото на 2009 г. Това са последните издихания на кабинета Станишев. Всъщност Всъщност той е проникнат от неглижиране на правото на собственост, тъй като няма как един човек, който е собственик, да бъде изваден с решение на други, които не са собственици, от неговата собственост. Ако един човек е създал проблеми на други хора, той може да бъде даден под съд, може да бъде поискано от прокурора да вземе мерки срещу него и т.н., да бъде наказан по реда на закона, но в никакъв случай той не може да бъде лишен от собственост с решение на други, които които живеят в същия блок, в който живее и той, но те не са собственици на неговия имот. Това е абсолютно противоконституционно! Основанието, върху което стъпва текстът, предложен от комисията, развива противоконституционен елемент. Правото на собственост е гарантирано от Конституцията, гарантирано е от Първия допълнителен протокол към Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и не може да бъде нарушавано. Затова предлагам този текст да отпадне и да се обединим около разбирането, че трябва да изменим Закона за собствеността и чл. 45 от него да бъде премахнат, тъй като нарушава едно основно право. Надявам се, че няма да се упорства в развиването на един противоконституционен текст по този начин. Вярно е – не е обичайно, че от БСП защитават правото на собственост днес, но още по-необичайно е, когато депутати от десницата гласуват в другата посока. Намирам, Намирам, че единственото правилно решение в момента е да отпадне този текст, а в Преходните разпоредби да се обединим около отпадането на чл. 45 от Закона за собствеността. Благодаря.

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ще направя предложение за техническа редакция по отношение отпадането в ал. 7 на т. 5 в редакцията на комисията, тъй като това правомощие е предвидено в т. 6 от буква „г”, пак по редакцията на комисията, тоест поставянето на реклами или технически съоръжения върху сградата.

Моля, гласувайте. Гласували 76 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 6. Предложението е прието. Подлагам на гласуване целия текст на редакцията на комисията за § 15, който става § 16, отпадане на т. 5 от ал. 7 и с преномерирането на следващите точки 6 и 7, които трябва да станат точки 5 и 6. Моля, гласувайте.

Предложение от народния представител Николай Пехливанов – да се създаде нов § 15а: 1. Създава се нов чл. 17а със следния текст: Собственик, който е неизряден платец, може с решение на общото събрание да бъде лишен от право на глас при приемане на решения на общото събрание до плащане на дължимите суми или разсрочване на плащанията с приет погасителен план от общото събрание на етажната собственост.” Комисията не подкрепя предложението.

Уважаеми колеги, господин председателстващ!

постоянно неплащане на някои от вашите съседи или съсобственици. Има огромен процент сгради в България с входове в режим на етажна собственост, където има недобросъвестни платци. Има хора, които не искат да си заплащат таксите, и по този начин по този начин създават огромен дискомфорт на останалите съсобственици, които са добросъвестни и искат да си заплатят таксите, искат сградата им да се поддържа, искат да имат охрана, чистачка и т.н. Тъй като настоящата процедура за събиране на тези вземания е доста тежка и тромава и трябва да се минава през изпълнителен лист и съдия-изпълнител, аз предложих въвеждането на понятието на понятието „неизряден платетец”, което да има съвсем минимални рестрикции от гледна точка лишаване от правото на глас на всички, които не са си заплатили таксите към етажната собственост – хората, които не са си заплатили, да не могат да участват в решенията на общото събрание на етажната собственост. Ефектът според мен е по-скоро дисциплиниращ, но все пак той е една първа крачка, преди да се предприемат някакви съдебни искове към неизрядния платец.

на дефиницията „неизряден платец” би довело до една много по-добра работеща формула и наистина да имаме един по-елегантен модел, по който да ограничим правомощията на недобросъвестните платци, да имаме максимално добър механизъм за експлоатация на нашите сгради. Точно в този текст предлагам изрядният платец да не може да участва при вземане на решения на общото събрание, като по-нататък в законопроекта, в § 37, може да видите и дефиницията на неизряден платец, а именно: неизряден платец е собственик или обитател в етажна собственост,

По § 16 е постъпило предложение от народния представител Захари Георгиев – в чл. 19, ал. 5 думите „и ползватели” от предложения текст се заменят с думите „и ползватели, ако са упълномощени за целта от собствениците на съответната етажна собственост”. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Николай Пехливанов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Постъпило е предложение от народните представители Тошев и Тончев. Комисията подкрепя по принцип предложението.

Членове на управителния съвет могат да бъдат собственици и ползватели. За член на управителния съвет (управител) може да бъде избрано и посочено от собственика лице, което живее в сградата и е вписано в книгата на етажната собственост, както и лице, посочено от представляващия юридическото лице или едноличния търговец, когато самостоятелни обекти са собственост на юридически лица или еднолични търговци.” 2. В ал. 7 след думата „(управителя)” се добавя „и касиера”. 3. Създава се ал. 8: „(8) По решение на общото събрание, взето с мнозинството повече от 50 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, правомощията или част от тях на управителния съвет (управителя) могат да бъдат възлагани на физически лица, които не са собственици, срещу възнаграждение.

Предложението не е прието. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 16, който става § 17, както е по доклада.

Общото събрание на етажната собственост със свое решение може да лиши собственик, който е неизряден платец, от правото да бъде управител, член на управителен съвет, контрольор или член на контролен съвет до плащане на всички дължими суми”.” Комисията не подкрепя предложението.

Гласували 76 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на нов § 18, както е по доклада.

експлоатационното дружество, когато топлинният товар на сградата се намали под 50 на сто; 9. предоставя информацията за вписаните кучета в книгата на етажната собственост на съответната областна Дирекция по безопасност на храните и на общината, в 30-дневен срок от вписването в книгата на етажната собственост; 10. има право да получи информация от Агенцията по геодезия, картография и кадастър или от съответната община за площта на самостоятелния обект и складовите помещения, придадени към него; 11. определя идеалните части по реда на чл. 17, ал. 4 и 5

Създават се ал. 3 – 6: „(3) Председателят на управителния съвет (управителят) представлява собствениците и ползвателите при извършване на всички действия, които са във връзка с обикновеното управление на етажната собственост. За действия по учредяване на право на ползване, строеж, надстрояване, пристрояване или промяна на предназначението на общи части, той представлява собствениците, ако бъде упълномощен от общото събрание. (4) Председателят на управителния съвет (управителят) представлява пред съда собствениците в етажната собственост по исковете, предявени срещу тях във връзка с общите части, и по исковете, предявени срещу собственик, ползвател или обитател, който не изпълнява решение на общото събрание или задълженията си по този закон. По искове срещу трети лица, във връзка с общите части, председателят на управителния съвет (управителят) представлява собствениците, ако бъде упълномощен от общото събрание. (5) Всеки собственик може да участва в делото, по което управителят представлява собствениците. (6) При избор на нов управителен съвет (управител) съхраняваните документи, както и наличните парични средства, данни за банкови сметки и банкови карти се предават с протокол, който се подписва от членовете на предишния управителен съвет (управител), от членовете на новоизбрания управителен съвет (управител), от председателя на контролния съвет (контрольора) и от касиера.” Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 17, който става § 20, така както е по доклада.

3. Алинея 7 се изменя така: „(7) Член на контролния съвет, контрольор или касиер може да бъде собственик или ползвател, който не е съпруг, член на домакинството, не е във фактическо съпружеско съжителство, в родствена връзка по права линия, по съребрена линия до втора степен и по сватовство до първа степен с останалите членове на контролния съвет, както и с членовете на управителния съвет или с управителя.” 4. В ал. 9 след думата „собственик” се поставя запетая и се добавя „ползвател”. 5. Създава се ал. 10: „(10) За членове на контролния съвет (контрольор) или касиер могат да бъдат избирани и посочени от собственика лица, които живеят в сградата и са вписани в книгата на етажната собственост при спазване изискванията на ал. 7.”

Комисията подкрепя по принцип предложението. Постъпило е предложение от народните представители Тошев и Тончев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 17: „§ 17. § 22: „§ 22. Член 25 се изменя така: „Създаване на сдружение на собствениците Чл. 25. (1) За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост собствениците могат да учредят сдружение. Сдружението е юридическо лице, създадено по реда на този закон. (2) Сдружението може да извършва и други дейности, свързани с управлението на общите части на етажната собственост, включително да усвоява средства от други източници на финансиране, извън тези по ал. 1. За създаване на сдружението се свиква учредително събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сградата в режим на етажна собственост. Сдружението се създава от собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост. (4) Сдружение на собствениците може да се създаде за един или повече от един вход на сградата. В този случай сдружението се създава от собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от идеалните части на собствениците от общите части във входа (входовете). Когато сборът от процентите на идеалните части на собствениците от общите части във входа (входовете) не е равен на 100, се прилагат разпоредбите на чл. 17, ал. 5 и 6. (5) Сдружението се създава само за целите на този закон и се вписва в регистъра по чл. 44, ал. 1 по местонахождението на сградата в режим на етажна собственост. Сдружението се вписва и в регистър БУЛСТАТ. (6) Когато през годината сдружението извършва дейност само по ал. 1 или не осъществява дейност, не прилага Закона за счетоводството. (7) Средствата по ал. 1 и 2 се усвояват след решение на Общото събрание на сдружението, а когато в сдружението не членуват всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа, решението се внася за приемане и от Общото събрание на собствениците по реда на чл. 33, ал. 4.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Господин Пехливанов.

искам да внеса малко пояснение относно предстоящите за гласуване текстове. Освен Общото събрание – органът, по който могат да се управляват сградите в режим на етажна собственост, има възможност да се създават и сдружения на етажната собственост. Защо е дадена тази опция? Дадена е единствено и само, за да може тези сдружения на етажната собственост да бъдат бенефициент по европейска програма. Всъщност това да са лицата, така наречени юридически лица, създадени по смисъла на този закон, за усвояване на евросредства. Друг смисъл на това предложение – да има сдружение на собствениците, няма. Какво предлагам аз? Тъй като основните притеснения на домоуправителите са да регистрират така наречените юридически лица, защото се се притесняват да не им се вменяват задължения от комуналните доставчици – от Електроразпределение, примерно от ВиК дружествата, от топлофикациите. Поради тази причина те не искат да се сдружават. Не напразно към днешна дата, вече почти две години и половина, откакто действа този закон, имаме регистрирани само седем сдружения. Една от основните причини е притеснението на хората да правят такива сдружения под формата на юридически лица, тъй като могат да им се вменяват някакви задължения, ги пращаме на съд и така нататък. Това, което предлагам, е да се каже категорично, че тези сдружения на собствениците се създават и развиват дейност единствено и изключително за целите на този закон и не могат да му бъдат вменявани задължения извън предмета на Закона за управлението на етажната собственост. За съжаление обаче в предложената от комисията редакция на законопроекта излиза, че по чл. 25, ал. 2 сдружението може да извършва и други дейности,

от комисията текст на закона, според мен, ще бъдат предпоставка хората да си правят тези сдружения. Според мен, това пък ще бъде предпоставка Програмата за енергийна ефективност, за която

и ясно да бъде указано, че на тези сдружения не могат да им се вменяват задължения от комуналните доставчици и тези сдружения служат единствено и само за усвояване и участие

Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 19 по вносител, който става § 22, по доклада на комисията. Гласували

Тончев: „§ 20. Думите „видно и общодостъпно място” да се заменят с „информационното табло”.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 23: „§ 23. § 23: „§ 23. В чл. 26 ал. 2 се изменя така: „(2) Учредителното събрание се свиква чрез покана, която се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата по реда на чл. 13.”

предложението на комисията за редакция на § 20 по вносител, който става § 23, по доклада на комисията. Гласували

не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части или представляващи не по-малко от 67 на сто от броя на самостоятелните обекти в нея”. 2. В ал. 3, изречение първо думата „собствениците” се заменя с „представените идеални части от общите части на етажната собственост или от броя на представените самостоятелни обекти в етажната собственост”.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 24: „§ 24. § 24: „§ 24. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите „всички собственици” се заменят със „собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, а когато сдружението се създава за отделен вход – собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на входа.” 2. В ал. 3 думата „собствениците” се заменя с „представените идеални части от общите части по ал. 1”. 3. ал. 4, т. 2 се създава изречение второ: „Наименованието на сдружението задължително съдържа името на населеното място, пълен административен адрес, а в градовете с районно деление наименованието на сдружението съдържа и името на района.”

Сега гласуваме предложението на комисията за редакция на § 21 по вносител, който става § 24, в доклада на комисията. Гласували

Няма. Подлагам ан блок на гласуване нови параграфи с номера 25 и 26 в редакцията им, съгласно доклада на комисията.

и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии или собствени средства”. 2. В ал. 3: а) в изречение първо думите „или не по-късно от една година от прекратяването им поради непредвидени обстоятелства” се заменят с „но не по-рано от 5 години от приключването им”. б) в

ал. 1 след думите „на сградата” точката се заличава, поставя се запетая и се добавя „или на броя от притежаваните от тях самостоятелни обекти в етажната собственост”. 2. В чл. 17, ал. 2, т. 2 след думите „на етажната собственост” се поставя запетая и се добавя „или от 75 на сто от броя на самостоятелните обекти в етажната собственост”. б) в т. 3 „на етажната собственост” се поставя запетая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

така: „1. за предприемане на действия за надстрояване и пристрояване, за учредяване право на ползване или право на строеж и за промяна предназначението на общи части – от всички членове на сдружението”; б) точка 2 се изменя така: „2. за изваждане от сградата на собственик или ползвател по реда на чл. 45 от Закона за собствеността за определен срок, но не по-дълъг от три години мнозинство не по-малко от 75 на сто от представените идеални части в сдружението, оставащи след приспадане на идеалните части на собственика или ползвателя; собственикът или ползвателят, за когото се отнася решението, не участва в гласуването; за изваждането от сградата на обитател, решението се взема с мнозинство не по-малко от 75 на сто от представените идеални части в сдружението;” в) точка 3 се изменя така: „3. за извършване на полезни разходи и за получаване на кредити – с мнозинство не по-малко от 75 на сто от представените идеални части в сдружението;” г) създават се т. 4-6: „4. за опрощаване на финансови задължения, както и за отсрочване или разсрочване на изпълнението им – с мнозинство не по-малко от 75 на сто от представените идеални части в сдружението; 5. за обновяване, за извършване на основен ремонт и за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии, собствени средства или други източници на финансиране, както и за прекратяване на сдружението – с мнозинство не по-малко от 67 на сто от представените идеални части в сдружението; 6. за поставяне на рекламни или технически съоръжения върху сградата, за присъединяване на сградата към топлопреносната, водоснабдителната, електроснабдителната и газоснабдителната мрежи и за прекратяване на топлоснабдяването и газоснабдяването в етажната собственост – с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части;” 2. В ал. 3 думите „от общите части на етажната собственост” се заменят „на собствениците в сдружението”. 3. Алинея 4 се изменя така: „(4) Решенията на сдружението се внасят за приемане от общото събрание на собствениците, когато се отнасят до въпроси от правомощията на общото събрание на собствениците и в сдружението не членуват всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа. Управителният съвет (управителят) на сдружението свиква общо събрание на собствениците по реда на тази глава, Раздел ІІ. В този случай членовете на сдружението участват в общото събрание на собствениците или определят представител, който гласува с дял, равен на идеалните части, с които е взето решението в сдружението.” 4. Създава се ал. 5: „(5) Когато сдружението е учредено от всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа, общото събрание на сдружението има и правомощията на общото събрание на собствениците.”

Благодаря, господин председател. Уважаеми народни представители, тук отново се сблъскваме с текста, който стъпва върху чл. 45 от Закона за собствеността, който както ви казах, очевидно е противоконституционен и нарушава правото на собственост гарантирано от Конституцията и от Европейската конвенция за правата на човека – Протокол № 1. Предлагам в § 29, т. който изменя т. 2, текстът да отпадне, тъй като стъпва върху един противоконституционен текст и създава възможност хора, които не са собственици на един имот, да решават неговата съдба и по този начин да могат да изхвърлят обитателя на един апартамент в една жилищна кооперация със 75% на сто от гласовете. Това е абсолютно невъзможно, защото този собственик там има документ за собственост и не може да бъде изваден от своята собственост. Ако той нарушава правата на някого, има начин да бъде наказан по реда на закона, но не и да се решава неговото отстраняване от собствеността. Това е абсолютно нередно! Не може да се държат собствениците на апартаменти в една жилищна кооперация като комуна, защото това не е комуна! Те не могат с гласуване да решават какво да прави единия и какво да прави другия! Има общи правила, които важат за всички и трябва да се спазват, но правото на собственост е гарантирано и то не може да бъде накърнено. Предлагам този текст да отпадне.

Реплики има ли към господин Тошев? Няма. Други изказвания има ли?

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Лъчезар Тошев за отпадане на текста по начина, по който господин Тошев го направи.

предложението. Предложение на народния представител Николай Пехливанов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Постъпило е предложение от народните представители Тошев и Тончев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 17: „§ 17.

7-дневен срок след получаване на удостоверение за регистрация на сдружението по чл. 46а, ал. 1.” 2. Алинея 5 се изменя така „(5) За член на управителния съвет (управител) може да бъде избран собственик или предложено от собственика лице, което живее в сградата и е вписано в книгата на етажната собственост. Когато самостоятелни обекти са собственост на юридически лица или еднолични търговци, за член може да бъде избрано предложено от тях лице.” 3. В ал. 7 след думата „(управителя)” се добавя „и касиера”.

могат да бъдат възлагани на физически лица, които не са собственици. Договорът за възлагане се сключва от упълномощено от общото събрание на сдружението лице. (11) Когато сдружението е учредено от всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа, управителният съвет съвет (управителят), контролният съвет (контрольорът) и касиерът на сдружението изпълняват правомощията на управителния съвет (управителя), контролния съвет (контрольора) и касиера на етажната собственост.”

„(7) Член на контролния съвет (контрольор) и касиер на сдружението може да бъде собственик, който не е съпруг, член на домакинството, не е във фактическо съпружеско съжителство, в родствена връзка по права линия, по съребрена линия до втора степен и по сватовство до първа степен с останалите членове на контролния съвет, както и с членовете на управителния съвет или с управителя на сдружението. По решение на общото събрание на членовете на контролния съвет (контрольора) може да се заплаща възнаграждение.” 3. В ал. 9, изречение второ думите „или обитател” се заличават.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

решение на общото събрание след изтичане на гаранционните срокове по проекта за извършените строителни и монтажни работи, но не по-рано от 5 години от приключването им.” 3. В ал. 3 думите „или районната” се заличават. 4. В ал. 4 думите „В двумесечен срок” се заменят с „Когато в сдружението членуват всички собственици в двумесечен срок”.

Не виждам. Подлагам на гласуване § 27 по вносител, който става § 33, по доклада на комисията.

Георгиев – в чл.40: 1. В ал. 2 думата "молбата" се заменя с думата "жалбата" ; 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) Подаването на жалбата спира изпълнението на решението до произнасяне на съда по допустимост или по същество.” Комисията не подкрепя предложението.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

съдиите или адвокатите да ми каже какво подават гражданите в съда, когато са недоволни от дадено решение – дали подават молба или жалба? Естествено, че подават жалба и това се учи още във факултета, който някои може би не са завършили. Така че дори и да не сте съгласни с второто предложение – да с второто предложение – да се спира изпълнението, мисля, че е редно и коректно тези от вас, които са юридически грамотни, да станат и да кажат, че това предложение на комисията не трябва да се подкрепи. Има ли реплики към господин Георгиев? Няма. Има ли други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Захари Георгиев, което не се подкрепя от комисията.

Дами и господа народни представители! Госпожо Цачева, радвам се, че сте тук, макар и не на председателското място, тъй като моето изказване е насочено главно към Вас. Преди броени минути в българския парламент – Народното събрание на Република България, един чуждестранен посланик си позволи да препоръчва какви партии да се създават. Посланикът се казва Джеймс Уорлик – известен ви е най-вече с неадекватните си изпълнения в България, докато беше посланик. Същият той преди малко съобщи пред медиите, че би подкрепил партия на независимите депутати! Забележете за каква арогантност и за каква груба намеса става въпрос в българските вътрешни работи и в парламентарната дейност на българския парламент. Госпожо Цачева, аз смятам, че Вие, като председател на парламента, сте длъжна да реагирате на това грубо вмешателство в парламентарната дейност на суверена държава и да направите съответните постъпки за нота пред американското посолство по повод грубата намеса на посланик Уорлик във вътрешните работи на изказването му за това какви партии трябва и не трябва да се правят в българския парламент, тоест какви групи на отцепили се депутати, е нещо, което е абсолютно порочно и което смятам, че целият парламент трябва да осъди с декларация. Ако българските народни представители в това Народно събрание са на ниво, би трябвало да реагират като български народни представители, да приемем решение за една обща декларация, която да осъди тази намеса на един чуждестранен посланик във вътрешните работи на Република България. Ако не направим това, това, този парламент ще се дискредитира много силно в очите на избирателите, тъй като мисля, че няма честен, почтен, нормален българин, който да не осъжда подобна дейност груба намеса на един чужд посланик във вътрешните дела на България. Само си представете, ако българският посланик отиде в американския Конгрес и каже: „Добре е тук да се оформи еди-каква си партия от групата на тези и тези

вземете мерки, госпожо Цачева, да реагирате, първо, на тази груба намеса във вътрешните работи, и, второ, да инициираме една декларация на парламента, може и ние да я инициираме, може и депутати от други парламентарни групи, но смятам, че сме длъжни да реагираме. Иначе просто няма да

Има ли изказвания, колеги? Няма. Подлагам на гласуване създаването на нов § 35 по доклада на комисията.

предложение на народния представител Николай Пехливанов за нов § 29а, което е оттеглено. Предложение на народните представители Ивайло Тошев и Светослав Тончев за създаване на нови § 29а и 29б. Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се създадат нови § 37 и 38: „§ 37. Заглавието на глава трета се изменя така: „Регистрационен и уведомителен режим”. § 38. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Сдруженията на собствениците се вписват в съответната община по местонахождението на сградата в режим на етажна собственост. Общинската администрация създава и поддържа публичен регистър и публикува на интернет страницата си данните по ал. 3, съответно промените в тях, в 14-дневен срок от вписването в регистъра.” 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) В регистъра се вписват наименованието на сдружението, адресът, срокът, за който е учредено, предметът на дейност, представените идеални части в сдружението, имената и адресът на членовете на управителния съвет (управителя) и начинът на представителство.”

По § 30 – предложение от народните представители Ивайло Тошев и Светослав Тончев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 39: „§ 39.

При вписване в регистъра на сдружение на собствениците кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице проверява дали са спазени изискванията на този закон.”

6. В ал. 5 думите „или района” се заличават, а думите „съответната етажна собственост” се заменят със „сдружението на собствениците”.”

Изказвания има ли? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 40.

представител Николай Пехливанов да се създаде нов § 30а. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 41: „§ 41. Създава се чл. 46а: „Удостоверение за регистрация Чл. 46а. (1) След вписване в регистъра по чл. 44 общинската администрация издава удостоверение за регистрация на сдружението, в което се вписват данните по чл. 44, ал. 3.

Добре.

Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 42: „§ 42. Създава се чл. 46б: „Задължение за уведомяване Управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост подават в едномесечен срок от избирането им уведомление в общинските или районните администрации. Уведомлението съдържа имената, адрес и телефон на членовете на управителния съвет или на управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, както и адрес за кореспонденция.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

Още веднъж поканвам колегите от кулоарите да влязат в залата и да гласуват.

Предложение от народните представители Тошев и Тончев за създаване на нов § 30б. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 43: „§ 43.

Кметът на общината или района ежегодно до края на месец март подава справка за предходната година до министъра на регионалното развитие и благоустройството за подадените уведомления за етажната собственост по чл. 46б. Кметът на общината ежемесечно подава справка до министъра на регионалното развитие и благоустройството за вписаните в регистъра по чл. 44 сдружения, съдържаща информацията по чл. 44, ал. 3.”

предложение на народния представител Зоя Георгиева – да отпадне. Комисията подкрепя предложението.

„47а. (1) Създава се регистър към Министерството на регионалното развитие и благоустройството на лицата, с предмет на дейност управление на недвижими имоти, на които могат да извършват дейност по управление и поддържане на общите части на сгради в режим на етажна собственост. (2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството или упълномощено от него длъжностно лице издава удостоверение за регистрация на лицата, извършващи дейност по управление на общите части на сгради в режим на етажна собственост. (3) Удостоверенията за регистрация по ал. 2 са със срок на валидност 5 (пет) години и се издават по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройство. (4) За регистрация за извършване на дейност по управление на общите части на сгради в режим на етажна собственост, включително и на жилищните комплекси от затворен тип, могат да кандидатстват физически и/или юридически лица, които отговарят на следните условия: условия: 1. нямат парични задължения към държавата или общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; 2. не са обявени в несъстоятелност; 3. не са в производство по ликвидация; 4. членовете на управителните и/или контролните органи на юридическите лица, както и физическите лица: а) имат завършено средно или висше образование; б) не са били осъждани за престъпления от общ характер, освен ако не са реабилитирани; в) не са лишавани от право да упражняват търговска дейност. (5) Лицата по ал. 4 се регистрират след представяне в Министерството на регионалното развитие и благоустройството писмено заявление по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройство, като към заявлението прилагат: 1. удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър при Агенцията по вписванията (за юридическите лица и едноличните търговци); 2. копие от регистрация в регистър БУЛСТАТ за физическите лица; 3. свидетелство за съдимост на физическите лица и на лицата, представляващи юридическите лица; лица; 4. копие от удостоверение за вписване в регистъра на администраторите на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни; 5. удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за наличието или липсата на задължения към датата на подаване на заявлението; 6. нотариално заверени копия на документи за завършено средно или висше образование от физическите лица или от представляващите юридическото лице. (6) За издаване на удостоверенията за регистрация лицата по ал. 2 заплащат такса, определена с тарифа на Министерството на регионалното развитие и благоустройство. (7) Регистриращият орган отказва вписване в регистъра и издаване на удостоверение за регистрация, ако лицето-заявител не отговаря на някое от условията по ал. 4 и/или не представя необходимите документи за регистрация, изрично изброени в ал. 5.

по постъпило искане на регистрираното лице или по инициатива на министъра на регионалното развитие и благоустройството при установяване на промяна или отпадане на обстоятелства, представляващи нормативно посочени изисквания за регистрация. (10) Утвърждаването на образците на регистъра, на заявленията за кандидатстване и на издаваните удостоверения за регистрация, както и редът за водене на регистъра, редът за издаване на удостоверенията за регистрация, сроковете за произнасяне на компетентния орган по подадените заявления и за вписване в регистъра на лицата, извършващи дейност по управлението на общи части на сгради в режим на етажна собственост, и въвеждане на допълнителни изисквания в изпълнение на закона се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

колеги, госпожо председател! Искам да кажа малко въвеждащи думи относно моето предложение, преди да вляза по същество. Знаете, че законопроектът, който предложих и беше приет на първо четене, заедно със законопроекта, внесен от Министерския съвет, също приет на първо четене, беше обединен и предложен в настоящия вариант, който гледахме.

да бъдат домоуправители в сгради, където нито един от собствениците не желае да изпълнява тези функции. Не един или два са такива случаи. Също така, много голяма част от собствениците в сградите в режим на етажна собственост имат желание да се наемат така наречените хора, които са обучени, отговарят на някакви елементарни и минимални изисквания. Тези текстове от закона бяха приети, но моето предложение беше съпътстващо – със създаването на регистър към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, където всичките тези физически лица, които могат да извършват функциите на домоуправител, да бъдат регистрирани. Регистрацията им трябваше да е вследствие на елементарен набор документи и да ви кажа какви. Лицето, което може да изпълнява функциите на външен домоуправител, тъй нареченият професионален домоуправител, да има поне средно образование, да има свидетелство за съдимост, да не е криминално лице, да не е престъпник, да мине не е престъпник, да мине някакъв елементарен курс на обучение – минимални изисквания, които да гарантират на българското общество и на всички нас, че човекът, който си вкарваме в къщата, не е професионален мошеник, не е престъпник, не е мутра. В момента какво направихме ние? Допуснахме външни физически лица да управляват нашите сгради, несобственици, вкарваме си ги в домовете, даваме им достъп до цялата информация, която имаме документ за собственост, трите имена, ЕГН, кой живее, къде живее, и в същото време нямаме никаква гаранция какъв е този човек. Ако сме допуснали грешка да го изберем, кой ще ни защити? И тук е ролята на държавата. Тя не трябва да бяга от отговорност, а трябва да защитава интересите на хората, трябва да създава регулации, за да сме сигурни кого вкарваме в нашите домове. Както сме Както сме гласували до момента текстовете и както е предложено да не бъде прието моето предложение, извинявайте, ние вкарваме в капан абсолютно всички български граждани! Три милиона и половина български граждани живеем в режим на етажна собственост и всички ние автоматически сме заплашени от професионални мошеници, измамници и мутри, които още утре, на следващия ден, след като бъде приет този закон, ще почнат, под формата на: „Добър ден! Искате ли да ви управляваме сградата?”, да ни рекетират и изнудват. Много ви моля! Тук държа много да се изкаже и госпожа Захариева, която е заместник-министър на Регионалното министерство, което е ресорно, да каже каква отговорност поема тяхното ведомство към гражданите, към обществото за недопускане на лица, които са опасни и криминално проявени. Най-малкото трябва да имат някакво елементарно средно образование и курс за управление. Разбирам много добре мотивите на министерството, евентуално ако не се съгласят с мен, защото това ще им създаде огромна работа и някой трябва да я работи. Този регистър трябва да се поддържа, това е обучение на администрацията и така нататък, но това си е ангажимент на министерството и на администрацията. Как допускаме външни лица да управляват нашата собственост, да бъдат домоуправители, да имат достъп до личната информация?! А в същото време – никакво решение. Ако не е министерството, то коя друга институция? Да е областната управа, общината, но дайте да го решим! Благодаря. Реплики? Няма. Други народни представители? Няма. Преминаваме към гласуване.

Гласували 75 народни представители: за 3, против 56, въздържали се 16. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на комисията

Отменете гласуването! Моля, квесторите да поканят народните представители в залата. Провежда се второ гласуване. Движим се на ръба – плюс минус един глас кворум. Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 31 по вносител.

§ 44: „§ 44. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Ремонт, обновяване, реконструкция и преустройство на общите части или подмяна на общи инсталации и оборудване се извършва по решение на общото събрание на собствениците.” 2. В ал. 3 думите „или на сдружението” се заличават. 3. Алинея 6 се изменя така: „(6) Всеки собственик може да извърши със собствени средства, материали и/или труд необходим ремонт на общи части на сградата без решение на общото събрание. Разходите за извършване на ремонта, направени от собственик за негова сметка, с решение на общото събрание се възстановяват или се прихващат от дължимите от него вноски по чл. 50 след представяне на документи, удостоверяващи плащанията.” 4. В ал. 7 запетаята след думата „собственици” и думите „които отговарят солидарно за възстановяването им” се заличават.

в чл. 50 се създава нова ал. 6: „(6) Общото събрание на собствениците или на сдружението може да не създава и да не поддържа фонд „Ремонт и обновяване” в нови сгради за срок от 3 години от датата на издаване на разрешението за ползване или удостоверението за въвеждане в експлоатация на сградата.” Комисията не подкрепя предложението. По същия параграф има предложение на народните представители Тошев и Тончев, което е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 45: „§ 45. § 45: „§ 45. В чл. 50 се правят следните изменения: 1. В ал. 2 т. 1 се изменя така: „1. ежемесечни вноски от собствениците в размер, определен с решение на общото събрание съобразно идеалните части на отделните собственици в общите части на етажната собственост, но не по-малко от 1% от минималната работна заплата за страната.” 2. В ал. 3 думата „разплащателна” се заличава.”

По § 34 има предложение на народния представител Николай Пехливанов, което частично се подкрепя от комисията. Ще прочета текста, който не се подкрепя от комисията в чл. 51 се правят следните изменения и допълнения: 1. Наименованието се изменя така: „Консумативни разходи и разходи за управление и поддържане на общите части на етажната собственост”. 3. Създава се нова ал. 8 „(8) Разходите за управление и поддържане на общите части се плащат от собствениците с етажната собственост за всеки притежаван от тях самостоятелен обект, като размерът на вноската за всеки самостоятелен обект се определя с решение на общото събрание на етажната собственост.” Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2 и не подкрепя предложенията по т. 1 и 3. Предложение на народните представители Тошев и Тончев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 46: „§ 46. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения: 1. Заглавието се изменя така: „Разходи за управление и поддържане на общите части на етажната собственост”. 2. В ал. 1 думите „Консумативните разходи и разходите за текущо поддържане за” се заменят с „Разходите за управление и поддържане на”, а след думата „собствениците” се поставя запетая и се добавя „ползвателите”. 3. Алинея 2 се изменя така: „(2) Не се заплащат разходите по ал. 1 за деца, ненавършили 6-годишна възраст, както и от собственик, ползвател или обитател, който пребивава в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година.” 4. Алинея 3 се изменя така: Общото събрание с мнозинство повече от 50 на сто от идеалните части от общите части може да реши собственик, ползвател или обитател, който отсъства повече от 30 дни в рамките на една календарна година да заплаща за времето на отсъствие 50 на сто от разходите за управление и поддържане по ал. За отсъствието се уведомява писмено председателя на управителния съвет (управителя).” 5. Алинеи 5 и 6 се изменят така: „(5) Собственик, ползвател или обитател, който упражнява професия или извършва дейност в самостоятелен обект на етажната собственост, свързана с достъп на външни лица, заплаща разходите за управление и поддържане на общите части в размер от трикратния до петкратния размер, определен с решение на общото събрание. (6) Собственик, ползвател или обитател по ал. 5 заплаща разходите за управление и поддържане на общите части на сградата в размера по ал. 1, когато за самостоятелните им обекти е предвиден отделен вход.” 6. В ал. 7 след думата „Собственици” се поставя запетая и се добавя „ползватели”, думите „консумативни разходи” се заменят с „разходи за електрическа енергия, вода, отопление, почистване на общите части и абонаментно обслужване на асансьора”.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, с оглед малкото оставащи разпоредби до края на законопроекта, правя процедурно предложение за удължаване на работното време до приемане на настоящия ЗИД. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение. Ако се организираме, можем да приключим и в рамките на предвиденото време. Гласували

По § 35 има предложение на народния представител Зоя Георгиева – параграф 35 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 48: „§ 48. В чл. 56 се създава ал. 3:

предложението на комисията за § 48 съгласно доклада на същата. Гласуваме § 48 по доклада на комисията.

В ал. 2, изречение второ след думите „собственици” се добавя „и/или ползватели”, а думите „определени с решение на общото събрание” се заличават. 3. В ал. 4 думите „Актът за установяване на нарушението се издава” се заменят с „Актът за установяване на нарушението се съставя”. 4. Създава се нова ал. 5: „(5) Актовете за установяване на нарушението по чл. 56а се съставят от длъжностни лица от съответната областна администрация, определени от областния управител, а наказателните постановления се издават от областния управител или от оправомощено от него длъжностно лице.”

2. Създава се нова т. 15: „15. „Неизряден платец" е собственик или обитател в етажната собственост, който не е платил дължимите от него консумативни разходи и/или разходи за управление и поддържане на общите части за повече от три месеца”. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не подкрепя предложението по т. 2. Постъпило е предложение от народните представители Тошев и Тончев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37, който става § 51: „§ 51.

2. Създава се нова т. 6: „6. „Ползватели” са физически или юридически лица, които притежават вещно право на ползване върху чужда вещ, самостоятелен обект в сграда в режим на етажна собственост.”

т. 8. 5. Досегашната т. 8 става т. 9 и в нея след думата „собствениците” се добавя „ползвателите” и се поставя запетая. 6. Създава се нова т. 10: „Обновяване” са строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на което и да е от съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на територията, които се извършват по време на експлоатацията и засягат конструктивните елементи на строежа, ограждащите конструкции и/или елементи на сгради, съоръжения и/или елементи на техническата инфраструктура – отоплителни, вентилационни, климатични, електрически, водоснабдителни, канализационни и други инсталации.” 7. Досегашната т. 9 става т. 11 и се изменя така: „11. „Разходи за управление и поддържане” са разходите за консумативни материали, свързани с управлението, за възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи и за касиера, както и за електрическа енергия, вода, отопление, почистване, абонаментно обслужване на асансьор и други разноски, необходими за управлението и поддържането на общите части на сградата.” 8. Досегашната т. 10 става т. 12 и в нея накрая се добавя „не са нормативно предвидени и са извън разходите за необходим и неотложен ремонт и за обновяване”.

Досегашната т. 13 става т. 15 и в нея след думата „собственик” се поставя запетая и се добавя „ползвател”. 12. Създава се т. 16: „16. „Неотложен случай” са наличие на факти или обстоятелства, които създават предпоставка за разрушаването на сградата или на съседни или близко стоящи сгради, на техни конструктивни елементи, общи части, инсталации или части от тях или за такова увреждане на сградата или на съседни или близко стоящи сгради, на техни конструктивни елементи, общи части, инсталации или части от тях, което възпрепятства нормалното използване на сградата или самостоятелните обекти в нея, както и наличието на факти и обстоятелства, водещи до опасност за живота и здравето на собствениците, обитателите и други лица.” Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване

Госпожо председател, искам да направя процедурно предложение да прекратим обсъждането на този законопроект Обратно становище? Няма. Подлагам на гласуване предложението за преустановяване разглеждането на доклада и гласуването на законопроекта на второ четене в днешния пленарен ден. Гласували

Имамов; Димитър Дъбов и Михаил Миков и на едно питане от народния представител Румен Петков. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще отговори на три въпроса от народните представители Волен Сидеров – два въпроса, и Борислав Стоянов – един. Стоянов – един. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев ще отговори на седем въпроса от народните представители Николай Пехливанов – три въпроса; Емил Караниколов; Живко Тодоров; Георги Божинов и Янаки Стоилов и Георги Божинов и на две питания от народния представител Димчо Михалевски.

среда и водите Нона Караджова ще отговори на два въпроса от народните представители Петър Курумбашев и Георги Божинов и на питане от народния представител Димчо Михалевски. Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на три въпроса от народните представители Пенко Атанасов и Спас Панчев, Гюнер Сербест и Пенко Атанасов и на питане от народния представител Меглена Плугчиева.

от народните представители Сергей Станишев и Пенко Атанасов и на въпрос с писмен отговор от народния представител Корнелия Нинова; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Асен Агов и на питане от народния представител Димчо Михалевски и на пет въпроса с писмен отговор от народните представители Хасан Адемов, Лили Боянова, Димчо Михалевски, Георги Божинов и Лъчезар Тошев; - министърът на здравеопазването Стефан Константинов на въпрос от народните представители Димитър Дъбов и Мая Манолова; - министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на два въпроса от народните представители Борислав Стоянов и Димитър Карбов; - министърът околната среда и водите Нона Караджова на въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Божинов. На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от Правилника се отлага отговорът на въпрос от народния представител Ирена Соколова към министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов поради отсъствие от страната. В заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Бойко Борисов, министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов и министърът на външните работи Николай Младенов. Поради ползване на годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков. Утре пленарният Симеон Дянков. Утре пленарният ден започва в 9,00 ч. с първа точка – обсъждане на Законопроект за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност и от административни нарушения. Закривам пленарното заседание.